Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego nastavimo rad, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu preminuloj narodnoj poslanici Veri Paunović.(Minut

utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

i da imamo uslove za rad.Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodna poslanica Mirjana Dragaš.Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 7. dnevnog

i vodova.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, između kineske Eksport – Import banke, kao zajmodavca i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao zajmoprimca, u

usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji,

usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane, u

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, u

nekoliko povreda Poslovnika.Poslanik Nemanja Šarović, na sednici 18. februara, u 13.40 časova, ukazao je na povredu člana 107.Molim da odlučite da li je povređen navedeni

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom